Tillagan er svohljóðandi: Alþingi ályktar að veita samþykki til þess að fundum þingsins verði frestað frá 21. júní 2024, eða síðar ef nauðsyn krefur, til 10. september 2024. Tillagan skýrir sig sjálf.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti meiri hluta velferðarnefndar um frumvarp til laga um breytingu á húsaleigulögum, nr. 36/1994, húsnæðisöryggi og réttarstöðu leigjenda. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á húsaleigulögum, nr. 36/1994, sem hafa það að markmiði að auka réttarvernd og húsnæðisöryggi leigjenda, einkum varðandi langtímaleigu og fyrirsjáanleika um breytingar á leigufjárhæð, jafnt á samningstíma sem við framlengingu eða endurnýjun leigusamnings.

Í kjölfar umfjöllunar nefndarinnar um málið vill meiri hluti nefndarinnar árétta sérstaklega nokkur atriði. Fyrir nefndinni var fjallað um markmið frumvarpsins, þ.e. að auka réttarvernd og húsnæðisöryggi leigjenda og ólíkar leiðir til að ná því markmiði. Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að almennt hafi húsaleigulög verið talin veita leigjendum ríka réttarvernd en skortur á framboði á leiguhúsnæði og lök samningsstaða sem af honum leiðir hafi orðið til þess að leigjendur hafi í raun takmarkaða möguleika til að standa á rétti sínum samkvæmt lögunum. Með frumvarpinu er ætlunin að stuðla að langtímaleigu og fyrirsjáanleika um breytingar á leigufjárhæð. Hefur áhersla verið lögð á að breytingar á húsaleigulögum dragi ekki úr framboði á leiguhúsnæði. Frumvarpið byggist á vinnu starfshópa sem skipaðir hafa verið undanfarin ár í tengslum við áskoranir á húsnæðis- og leigumarkaði. Hagaðilar hafa haft breiða aðkomu að starfshópunum og er um það fjallað í greinargerð með frumvarpinu. Umsagnaraðilar komu fram með mismunandi sjónarmið varðandi þær breytingarnar sem frumvarpið felur í sér en meiri hlutinn leggur áherslu á það sem fram kemur í greinargerð með frumvarpinu um að almenn samstaða hefur verið um að

og leita réttar síns. Mikilvægt er að áform stjórnvalda um húsnæðisuppbyggingu nái fram að ganga. Meiri hlutinn bendir á að frumvarpið er einn liður í því að styrkja stöðu leigjenda á erfiðum Nefndin fjallaði um samræmi ákvæða frumvarpsins við stjórnarskrá eins og lesa má í nefndaráliti. Svo eru hér nokkur atriði sem ástæða er til að fara aðeins yfir.

gr. frumvarpsins. Lagt er til að ekki verði heimilt að semja um að leigufjárhæð taki breytingum á samningstímanum sé um að ræða tímabundinn leigusamning til 12 mánaða eða skemmri tíma. Þá er lagt til að kveðið verði með skýrum hætti á um að fjárhæð húsaleigu verði ekki breytt á leigutímanum að öðru leyti

Frumvarpið felur í sér breytingar sem gætu haft áhrif á málsmeðferð fyrir kærunefnd húsamála og rætt var um það hvort breytingarnar myndu leiða til aukins málafjölda hjá nefndinni

skrifstofustarfshlutfalli.. Meiri hlutinn leggur áherslu á að ráðuneytið tryggi kærunefnd húsamála starfsaðstæður í samræmi við þau verkefni sem henni eru falin að lögum.

Fyrir nefndinni var rætt að ekki væru til áreiðanlegar upplýsingar um leigumarkaðinn og þróun leiguverðs líkt og fjallað er um í greinargerð með frumvarpinu.

Ekki væri hægt að ganga út frá því að nægilega áreiðanlegar upplýsingar fengjust með slíkri skráningu, t.d. ef um væri að ræða leigusamninga milli tengdra aðila. Þá þyrfti að gæta að því að greina á milli húsnæðis á almennum markaði og félagslegs húsnæðis.

Góðar upplýsingar um leigumarkaðinn og samsetningu hans, fjölda leigusamninga, þróun leiguverðs og tímalengd samninga eru gríðarlega mikilvægar fyrir stjórnvöld svo að þau geti með upplýstum hætti brugðist við þeim áskorunum sem leigjendur og leigusalar standa frammi fyrir, m.a. í þeim tilgangi að auka gagnsæi varðandi leigufjárhæðir, bæta stöðu leigjenda og stuðla að virkum leigumarkaði til hagsbóta fyrir leigusala og leigjendur.

Á það var bent við umfjöllun í nefndinni að ákvæðið kæmi ekki í veg fyrir að leigusali kannaði vilja leigjenda um leið og til samningssambandsins stofnaðist, sem gengi í berhögg við markmið ákvæðisins. Meiri hlutinn tekur undir framangreind sjónarmið og leggur því til orðalagsbreytingu á ákvæðinu sem felur það í sér að leigusali kanni vilja leigutaka þegar þrír mánuðir eru eftir af umsömdum leigutíma

Þannig má segja að leigusalinn hafi í raun sex vikna glugga til að kanna vilja leigutaka. Í lögunum kemur fram að í kjölfarið hafi leigutaki 30 daga frest til að svara.

Að framangreindu virtu leggur meiri hlutinn til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð hefur verið grein fyrir. Undir nefndarálitið skrifa, auk þeirrar sem hér stendur, hv. þingmenn Steinunn Þóra Árnadóttir, formaður velferðarnefndar, Bryndís Haraldsdóttir, Ásmundur Friðriksson og Iða Marsibil Jónsdóttir.

að við séum hér á síðustu klukkutímum þingsins að taka inn mál sem er er eftir framlagðar breytingartillögur orðið ansi umdeilt, alla vega hvað varðar þá sem eru að vinna að því að tryggja hagsmuni leigjenda í þessum málum.

að til staðar sé þessi leigugrunnur og að skylda beri leigusala til að skrá leigusamninga í þennan leigugrunn. Ef ég fæ, með leyfi forseta, að

„Hingað til hefur verið hægt að segja ótímabundnum leigusamningum upp án sérstakrar ástæðu þannig að leigusali hefur getað gert það hvenær sem honum sýnist. Það er því skref í rétta átt að setja málefnaleg skilyrði fyrir uppsögn ótímabundinna leigusamninga og til þess fallið að auka búsetuöryggi leigjenda.“ Þetta er það jákvæða í þessu.

í meðförum Alþingis var því breytt þannig að skráningarskyldan var takmörkuð við leigusala sem hafa atvinnu af útleigu íbúðarhúsnæðis. Með því að allir leigusamningar verði skráðir í gagnagrunninn má búast við því að betri upplýsingar fáist um leigumarkaðinn sem nýtist við opinbera hagskýrslugerð.“

(hér eftir samtökin) hafa fengið til umsagnar ofangreint frumvarp þar sem lagðar eru til breytingar á húsaleigulögum, nr. 36/1994, með það að markmiði að auka réttarvernd og húsnæðisöryggi leigjenda hér á landi, einkum varðandi langtímaleigu og fyrirsjáanleika um breytingar á leigufjárhæð,

leigusamninga.“ Grunninum er gert hærra undir höfði með skráningu. Hann verður betri. „Eins og segir í frumvarpinu eru áreiðanlegar upplýsingar um markaðsleigu sem byggjast á heildstæðum upplýsingum um allan leigumarkaðinn grundvallarforsenda þess að unnt verði að framkvæma þær breytingar á húsaleigulögum sem lagðar eru til með efni frumvarpsins.“

að taka þetta út og hér er fullyrt að 60% leigusamninga séu skráðir í þennan leigugrunn. Hver veit hvaða samningar eru ekki þarna? Hvernig er hægt að vita það? Ég næ ekki utan um það. Ég ætla ekki að tefja þetta mál mikið en vil þó segja að

Það lá alveg fyrir að það var mikill skoðanamunur á milli þeirra sem eru að leigja eða þurfa að vera á leigumarkaði

þá verði ekki svona mikið kraðak á markaði eins og er í dag. En á meðan þetta er svona — hér er fólk að leigja 80 m² íbúðir fyrir 400.000 kall. Það er ekkert eftirlit. Verkalýðshreyfingin og fleiri aðilar vildu leigubremsu,

Með því að taka þetta út er verið að taka hryggjarstykkið úr þessu frumvarpi. Frumvarpið er í mínum huga ónýtt þó að það séu nokkur atriði sem gætu gert það að verkum að maður gæti verið á gula takkanum. Að vera að leggja til þetta mál eins og það er núna er í mínum huga algjörlega galið og umsagnaraðilar sem veittu jákvæða umsögn

Víðast hvar eru reistar miklu sterkari varnir fyrir leigjendur. Afleiðingin af þessu er sú að það ríkir ofboðslegt valdaójafnvægi milli þeirra sem leigja og þeirra sem eiga og eru leigusalar. Það er langt síðan því var lofað, og því var lofað sérstaklega í tengslum við kjarasamninga á almennum vinnumarkaði, að ráðast í aðgerðir til þess að reyna að leiðrétta upp að einhverju marki þetta valdaójafnvægi og styrkja betur réttarstöðu leigjenda með breytingu á húsaleigulögum. Þegar lífskjarasamningarnir voru gerðir árið 2019 var þar sett inn loforð um sérstaka aðgerð af hálfu stjórnvalda sem er varla hægt að skilja öðruvísi en sem loforð um einhvers konar leigubremsu. Það var aldrei efnt. Það sem gerðist hins vegar var t.d. að skipaður var starfshópur og í honum sátu fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar, fulltrúar atvinnurekenda og fulltrúar stjórnvalda. Það frumvarp sem hér var lagt fram af hæstv. innviðaráðherra er afrakstur af þeirri vinnu og í þeirri vinnu slógu allir aðilar af sínum kröfum og komust að ákveðinni málamiðlun.

að gerðar yrðu ýmsar samhangandi breytingar á húsaleigulögum sem birtast í þessu frumvarpi eins og það var lagt fram í upphafi. Ég tel að það frumvarp hafi að mestu leyti verið gott og hefði verið til mikilla bóta fyrir leigjendur og ég er ósammála þeim röddum sem halda því fram að þær breytingar sem þar eru lagðar fram séu svo íþyngjandi fyrir leigusala og fasteignaeigendur að þær myndu með nokkrum hætti draga úr framboði á leiguhúsnæði. Það er svo bara annað verkefni og stærra og kannski það mikilvægasta af öllu að ýta undir aukið framboð leiguhúsnæðis en það þýðir ekki að Ísland verði áfram

Guðbrandur Einarsson fór yfir og auðvitað hv. framsögumaður, Líneik Anna Sævarsdóttir, þar á undan er meiri hlutinn búinn að leggja til breytingar sem draga að verulegu leyti tennurnar úr þeim breytingum sem stefnt var að. Ég óttast sérstaklega afnám hinnar almennu skráningarskyldu. Ég held að þetta sé ákveðinn forsendubrestur. Þetta var eitt af því sem þótti mikilvægt, m.a. til þess að fyrir lægju greinargóðar upplýsingar sem hægt væri að byggja á þegar kemur til kasta annarra ákvæða í frumvarpinu og annarra tækja sem er verið að innleiða í þágu fólks á vinnumarkaði og fólks sem stendur höllum fæti. Þetta er í mínum huga alvarlegur forsendubrestur. Ég hef áhyggjur af þessu. Ég hef áhyggjur af því að hér sé verið svo gott sem að skemma frumvarpið.

leigusamnings. Þetta er allt saman til bóta, þetta er mikilvægt og gerir það að verkum að við munum ekki undir nokkrum kringumstæðum fara að þvælast fyrir eða greiða atkvæði gegn þessu frumvarpi. En ég harma að þessar breytingar séu lagðar til af meiri hlutanum, sérstaklega í ljósi þess hver aðdragandi málsins var. Auðvitað getum við við í þessu húsi ekki bara afsalað okkur einhvern veginn löggjafarvaldinu til aðila vinnumarkaðarins eða til einhverra starfshópa úti í bæ og verið bundin af því sem þar kemur fram. Það er hins vegar gersamlega óþolandi að trekk í trekk sé verið að gefa aðilum vinnumarkaðarins fyrirheit sem standast ekki og verið að þvæla fólki í gegnum nefndastörf og nefndavinnu sem

en við hörmum að þessar breytingar séu lagðar til af meiri hlutanum í velferðarnefnd.

og orkustofnunar verður að stuðla að því að markmið stjórnvalda um loftslagsmál gangi eftir auk þess að leggja áherslu á sjálfbæra og ábyrga nýtingu auðlinda með náttúruvernd og lágmörkuð umhverfisáhrif að leiðarljósi.

Þá verður stofnunin mikilvæg stoð í þeim krefjandi verkefnum sem Ísland stendur frammi fyrir í umhverfis-, orku- og loftslagsmálum. Með aukinni samþættingu þessara málaflokka verður unnt að sinna þeim með aukinni skilvirkni og hægt verður að byggja aðgerðir í þeim á sterkari gögnum og með betri nýtingu þekkingar. bendum við í meiri hlutanum á að ný stofnun þeirra málaflokka sem sameinast í eina, verði frumvarpið að lögum, geti átt mikla samlegð með öðrum opinberum stofnunum hvað varðar öflugri vinnustaði, þar sem fleiri en ein stofnun deila húsnæði og stoðþjónustu. Það skili sér í bættri þjónustu við borgarana og eflingu þekkingar- og lærdómssamfélags, til að mynda með fjölgun starfa á sömu starfsstöðinni. Að mati meiri hlutans getur mikil samlegð falist í samvist og samvinnu opinberra stofnana. Í nefndinni fjölluðum við um þau atriði sem komu fram hjá gestum nefndarinnar og í umsögnum hvað varðar raforkueftirlitið og fjöllum um það nánar í þessu nefndaráliti.

varðandi réttindi og annað við tilflutninginn. Er komið inn á þetta allt í fyrirliggjandi nefndaráliti sem ég vísa frekar til.

Í frumvarpinu er lagt til að þarna verði þrjár stofnanir sameinaðar í eina, auk hluta þeirrar fjórðu og það er jú akkúrat hinn hluti þeirrar fjórðu sem er fjallað um í fyrra frumvarpinu sem var farið yfir hér áður. Þær stofnanir sem um ræðir eiga það sameiginlegt að sinna verkefnum sem lúta að friðlýstum svæðum, náttúruvernd og veiðistjórnun. Þetta eru Vatnajökulsþjóðgarður, þjóðgarðurinn á Þingvöllum, Minjastofnun Íslands og hluti Umhverfisstofnunar. Það var niðurstaða

Ætla ég nú, virðulegi forseti, að gera örlitla grein fyrir helstu atriðum sem voru til umfjöllunar í nefndinni sem skýra það e.t.v. betur hvers vegna við leggjum þetta til. Að mati meiri hluta nefndarinnar getur verið margvíslegur ávinningur af því að sameina allar þessar stofnanir í eitt.

samlegð í því að Þingvallaþjóðgarður, sem sannarlega er náttúruverndarsvæði eins og við þekkjum, sameinist þessari stofnun. En að svo komnu máli gerir nefndin tillögu um að gera breytingar á frumvarpinu þar sem það verði ekki á þessum tímapunkti. Þar er það sérstaða þjóðgarðsins sem endurspeglast í þeim lögum sem um hann gilda en í þeim segir að hið friðlýsta land skuli vera undir vernd Alþingis og ævinleg eign íslensku þjóðarinnar. Í þessu samhengi vill meiri hlutinn hvetja ráðuneyti umhverfis-, orku- og loftslagsmála og Alþingi til að skoða tækifærin sem í því geta falist að þjóðgarðurinn á Þingvöllum verði hluti af nýrri stofnun sem fari með umsjón og rekstur friðlýstra svæða á Íslandi. Í öðru lagi, virðulegi forseti, er hér til umfjöllunar að sameina Minjastofnun Íslands undir þessa nýju sterku stofnun.

fulltrúa frjálsra félagasamtaka, svo sem umhverfis- og náttúruverndarsamtaka, útivistarsamtaka og ferðaþjónustusamtaka eða ferðamálasamtaka eins og það hefur stundum verið kallað. Í frumvarpinu er lagt til að þessu verði breytt. Nefndin bendir á að í því geti falist ákveðið ójafnvægi ef við fylgjum þessari tillögu. Í grunninn leggur nefndin til að horfið verði frá því og að við höldum áfram með það stjórnfyrirkomulag sem hefur reynst alveg gríðarlega vel í íslenskri náttúruvernd og er að mörgu leyti mikil fyrirmynd sem hægt er að nota víðar á náttúruverndarsvæðum, og teikn þar um.

Að lokum langar mig að segja, virðulegi forseti: Þó að áformin og hugmyndin hafi verið stór og gaman að skoða hina mismunandi anga hennar

og þá er þetta meiri háttar efling náttúruverndar á Íslandi að sameina þetta í eina stofnun. Þekkjandi til í þessum geira veit ég að eftir þessu hefur verið beðið mjög lengi. Einhvern tímann þegar fram í sækir sjást kannski tækifærin í því að bæta Þingvallaþjóðgarði við en það verður ekki að svo komnu máli. Og af því að hv. þm. Þórunn Sveinbjarnardóttir vísaði fyrr í dag í mjög ágætri ræðu í þátt Kvennalistans í öðru ótengdu máli þá man ég eftir því, og ég segi þetta að gamni vegna þess að hv. þingmaður situr hér í salnum, að hafa heyrt af því sögur þegar

Frú forseti. Náttúruvernd er lykilatriði þess að lífvænlegt verði hér á jörðinni fyrir komandi kynslóðir.

Hækkun hitastigs jarðar vegna losunar gróðurhúsalofttegunda er að ná krítísku marki og þá þarf ekki að spyrja að leikslokum. Ofsafengið veðurfar, þurrkar, flóð og skógareldar verða daglegt brauð fyrir íbúa jarðarinnar næstu áratugi sem þýðir einnig útrýmingu vistkerfa, aldauða dýrategunda og eyðileggingu ræktarlands og búhaga með tilheyrandi afleiðingum fyrir manninn, eins og hungursneyð, stríðsátökum og flóttamannastraumi. Við erum nú þegar farin að sjá varúðarmerkin. Jöklarnir eru að hverfa, bæði á Grænlandi og Íslandi, þurrkar og hungursneyðir geisa í Afríku og Asíu, flóð og stormar eyða ræktarlöndum og híbýlum fólks um allan heim og átök um vatn og aðrar auðlindir eru daglegt brauð. Milljónir manna flýja heimkynni sín þar sem lífsskilyrðin eru orðin óbærileg. Ofan á þetta eru stríðsátök í Úkraínu, í Miðausturlöndum, í Afríku og Asíu og stríðsherrar hóta notkun kjarnorkuvopna. Almenningur víða um heim er farinn að gera sér betur grein fyrir alvarleika loftslagsvárinnar og sérstaklega unga fólkið sem þarf að bera afleiðingarnar. Þúsundir hafa mótmælt á alþjóðafundum og hér á Íslandi hafa ungmenni mótmælt fyrir framan Alþingi. Þau hafa kallað á aðgerðir og alþjóðlegt samstarf um lausnir. Samt vill enginn hlusta. Stjórnmálamenn tala digurbarkalega um lausnir á flottum og fínum alþjóðafundum en gera ekki neitt nema koma með innantóm loforð og tóma samninga. Það sama á við um íslensk stjórnvöld. Þau hafa undanfarin ár talað fjálglega um að leysa loftslagsvandann og sett fram markmið í stjórnarsáttmála sem á að draga úr losun Íslendinga um 55% fyrir 2030, sem er markmið sem er algerlega vonlaust. Og í ofanálag hefur hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra lagt áherslu á að til að hægt sé að ná því markmiði þurfi að virkja meira og eyðileggja fleiri náttúrugersemar. Er ekki eitthvað bogið við þetta, frú forseti? Þarf ekki að varðveita gersemar íslenskrar náttúru og meira af ósnertum víðernum, mýrum, skógi, dýralífi af öllum toga og fiski og hvölum í sjónum? Þarf ekki meira af þjóðgörðum og friðuðum svæðum og minna af raski á náttúrunni með subbuskap og algjöru virðingarleysi eins og sjá má í lagareldi og orku- og virkjunarframkvæmdum? Þarf ekki að segja nei við vindorkuturnum á hverjum fjallstoppi og í hverjum dal og laxeldi sem drepur fiska og firði? Þurfum við ekki minna af álbræðslum sem vinna hráefni í vígvélarnar í Úkraínu og á Gaza og minna af gagnaverum sem grafa eftir glæpamannafé og ausa í okkur bullinu á Facebook? Og þarf ekki að segja nei við snákasölumönnum sem vilja drekkja kanadísku trjákurli í Faxaflóa og dæla mengun frá Evrópu og Ameríku í iður Reykjanesskaga? Er ekki betra að endurheimta votlendi og breyta bensínstöðvum í hleðslustöðvar? Er ekki nær að við notum orkuna sem við eigum núna til að hita upp heimilin okkar og gróðurhúsin og að við virkjum sköpunarkraft landsmanna til að mynda jarðveg fyrir sjálfbærar atvinnugreinar sem misnota hvorki náttúru né mannlíf? Það má heldur ekki grafa undan þeim áföngum sem hafa náðst í náttúruvernd á Íslandi með sérkennilegum tillögum um að steypa saman í eina stofnun orku- og umhverfismálum og náttúruvernd og fornleifum. Þótt hæstv. umhverfis-, orku-, loftslags-, náttúruverndar- og fornleifaráðherra finnist það sniðugt þá finnst flestum það vont mál. Kannski sparast einhverjir aurar í skrifstofuhaldi en eru fossarnir og firnindin einhverju bættari? Frú forseti. Mig langar að enda þetta með nokkrum orðum til okkar allra. Þegar ég horfi á börnin og barnabörnin mín þá finnur maður hversu óendanlega mikilvægt það er að þau og afkomendur þeirra eigin framtíð á þessari jörð, finni sér stað í lífinu og njóti hverrar stundar á þessari fallegu plánetu. Það eitt ætti að vera nægjanleg ástæða fyrir því að það sé okkur forgangsatriði að vernda náttúru jarðar af fremsta megni, meta og varðveita auðlindir hennar og gera þannig okkar besta til að tryggja tilveru barnanna okkar í framtíðinni. Það verður að gera betur.

Virðulegi forseti. Við fjöllum um frumvarp til laga um breytingu á lögum um Orkusjóð sem breytir honum Loftslags- og orkusjóð. Loftslags- og orkusjóði er ætlað að styrkja verkefni sem tengjast orkuskiptum og nýsköpun á sviði loftslagsmála, auk þess sem styrkveitingar ráðuneytisins til verkefna á málefnasviði þess og til innleiðingar á hringrásarhagkerfinu munu falla undir nýjan sameinaðan sjóð.

Loftslagssjóðs og lögum um loftslagsmál yfir í markmið þessa frumvarps. Einnig breytum við samsetningu stjórnar sjóðsins til samræmis við það hvernig stjórn Loftslagssjóðs var skipuð

vinda ofan af þeirri ákvörðun sem er tekin á grundvelli breytingar sem var samþykkt árið 2020 á þessum lögum og snýr að skerjum, hólmum og eyjum landið um kring, svæði 12 eins og það er kallað. Það vakti töluverða umræðu hér í samfélaginu þegar mjög miklar

og ég kann í rauninni enga skýringu á hvers vegna ásælni hins opinbera náði ekki til hennar. Hér er lagt til að valdsvið óbyggðanefndar verði takmarkað við landsvæði innan meginlandsins og í 3. tölulið er fellt brott ákvæði um málsmeðferð mála sem taka til landsvæða sem eru utan þess svæðis, þ.e. eyjar, sker, drangar o.fl. Hefur breytingin í för með sér að öll yfirstandandi mál sem taka til landsvæða utan meginlandsins falla niður.

ekki eins íþyngjandi og ekki eins umfangsmikil og sú sem sett var fram í byrjun. Ég tel skynsamlegt að við sleppum fjármálaráðuneytinu og starfsmönnum þess, eða þeim sem eru að vinna þessa endurnýjuðu kröfugerð, við það sem eftir er af verkefninu.

að draga þetta til baka og segja við fjármálaráðherra: Hættum þessum vitleysisgangi, hættum að sóa skattfé í þetta og látum staðar numið hvað svæðið 12 varðar. Þetta er í raun einfalda útgáfan af því sem hér er lagt til. Ég hvet hv. þingmenn til að taka af skarið með þetta. Það er nóg að gera í fjármálaráðuneytinu annað en að vinna að svona verkefnum. Ég held að það væri allra hluta vegna skynsamlegt að láta hér gott heita hvað eyjar, hólma og sker varðar.

Virðulegi forseti. Ég vil mæla hér fyrir og kynna breytingartillögu sem ég ég hef lagt fram við frumvarp til laga um breytingar á lögum um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands og lögum um stjórn fiskveiða, veiðistjórn á grásleppu. Til að fylgja því úr hlaði þá vil ég segja að umdeildasti hluti þess frumvarps sem hér er rætt er framsal veiðiheimilda. þessari breytingartillögu er þess freistað að koma á móts við þær áhyggjur. Ákvörðun um hlutdeildarsetningu á grásleppu yrði þá með öðru sniði en tíðkast hefur í fiskveiðistjórnarkerfinu. Með því frumvarpi sem hér er til afgreiðslu verður tekin upp ný aðferð við fiskveiðistjórn á grásleppu með hlutdeildarsetningu. Ég sé í hvað stefnir með afgreiðslu þessa máls. Sjálfur er ég þeirrar skoðunar að hlutdeildarsetning á grásleppu

Margir óttast að margt það sem varað hefur verið við verði grásleppa hlutdeildarsett muni enn frekar raungerast með heimildum til framsals veiðiheimilda. Því er ástæða til að stíga varlega til jarðar. Þar sem ekki er komin reynsla á áhrif hlutdeildarsetningar á fiskveiðistjórn grásleppu er með þessari breytingartillögu sem ég tala hér fyrir lagt til að sett verði inn tímabundin takmörkun á framsali aflahlutdeilda. Þetta ákvæði takmarkar þó ekki ráðstöfun aflamarks á tímabilinu og gefur tækifæri til að meta áhrif hlutdeildarsetningar án þess að hrófla við hlutdeildum einstakra báta á tímabilinu. Sá sem hér stendur telur þessa breytingartillögu til þess fallna að bæta umdeilt mál, ná breiðari sátt um þá niðurstöðu sem hér virðist liggja fyrir og ég hef talað gegn í óbreyttri mynd.